veoma važni za ekonomiju Srbije i budućnost.Ali, pre svega, želim da osudim nasilje koje je bilo, koje se dešava na ulici i osudimo nasilje koje je bilo ovde u Skupštini. Treba potpuno podržati snažno našeg predsednika Vučića koji se bori za Srbiju iz sve snage, čoveka koji je stvorio ovo srpsko ekonomsko čudo o kome govore svi u svetu. Nema zemlje gde nisam bio u poslednjih nekoliko godina, a da ne pričaju o srpskom ekonomskom čudu. Zaista, imati ovakve ekonomske pokazatelje koje danas Srbija ima sa najvećim rastom ekonomije u Evropi je za svaku pohvalu. To je zasluga predsednika Vučića.Što se tiče ovih zahteva koji su bili, zahtevi su svi ispunjeni. Sada je potreban dijalog. Samo dijalogom se sve rešava. Ništa nećemo rešiti time što se ljutimo ili ne prihvatamo dijalog. Jedina mogućnost za rešenje svakog problema je samo dijalog i ja sve pozivam na taj dijalog.Naravno, ovo nasilje koje se desilo u Skupštini je za svaku osudu i neprihvatljivo. Tako se ne radi nigde u svetu, a ova slika koja je poslata iz ove Skupštine zbog tog nasilja je za našu ekonomiju jako loš signal stranim investitorima. Ova slika je obišla praktično celu zemaljsku kuglu, ta slika nasilja da neke stvari u Srbiji nisu stabilne. Znate kako investitori gledaju, njima je najvažnija stabilnost, ali bez obzira na to Srbija je jaka, Srbija će ekonomski da nastavi da raste kao što je rasla ovih 12, odnosno 13 godina, tu nema nikakve dileme. Rešiće se ovi problemi.Još jednom želim najoštrije da osudim svako nasilje i ovu lošu sliku koja se desila u Skupštini i da snažno podržimo politiku našeg predsednika Aleksandra Vučića i politiku ove Vlade jer zaista ovim rezultatima možemo da se ponosimo.Kao ministar zadužen u Vladi za međunarodnu ekonomsku saradnju želim pre svega da istaknem da su ovi zakoni veoma važni. Srbija ima najveći rastu Evropi. Imamo izvanredne i stabilne finansije. Najveća zasluga zaista tu pripada predsedniku i ministru finansija koji su odradili lavovski deo posla da danas praktično posle dobijanja ovog investicionog rejtinga, a prvi smo u u istočnoj Evropi koji smo dobili ovaj investicioni rejting, mi imamo mogućnost privlačenja i sredstava, ali i privlačenja investicija na mnogo bolji i kvalitetniji način čak nego i do sada.Takođe, treba reći da sa rastom ekonomijom izvanredno posluju mnoga naša preduzeća, raste i izvoz. Našim preduzećima, našoj privredi su potrebna nova tržišta. Potrebne su nam investicije. Sa jedne strane izlazak naših privrednika na nova tržišta. Ne smemo da budemo orjentisani samo na jedno tržište. Izvanredno je što najveći deo našeg izvoza ide u EU, ali ali tu postoji i opasnost kada imao mono klijenta. Evo, pokazuju sad ove velike promene u svetu, tektonske promene u svetu i ekonomiji sa uvođenjem novih carina za evropske proizvode, sa uvođenjem novih carina za proizvode iz Kine, koje je Amerika uvela iz Kanade takođe. Kažem, mi smo deo Evrope i mi ćemo isto osetiti neke posledice tih tektonskih poremećaja. Zato, ponavljam to već 15, 20 godina, stalno moramo da idemo na nova tržišta.Od nova tržišta.Od momenta kada je formirana ova Vlada najveću koncentraciju moj Kabinet i ja smo posvetili razvoju baš novih tržišta ili daljem razvoju već postojećih tržišta. Tu, pre svega, mislim na razvoj saradnje sa evroazijskom ekonomskom unijom sa kojom imamo potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini. Članice evroazijske ekonomske unije su Rusija, kao najveća zemlja,

zahvaljujući ugledu naših privrednika, zahvaljujući ugledu predsednika, zahvaljujući ugledu ove Vlade ima fantastičan pristup ovim tržištima i imamo otvorena vrata. Takođe, kinesko tržište koje je danas zaista tržište broj dva u svetu i gde mi sa Zakonom o slobodnoj trgovini koji imamo i sa Evroazijom, sa svim zemljama Evroazije i sa Kinom imamo neviđene mogućnosti za plasman naših proizvoda, a sa druge strane za privlačenje investicija u našu ekonomiju, uvek izlaz na nova tržišta za naše privrednike i privlačenje investicija iz ovih zemalja.Takođe, zemalja.Takođe, veliku pažnju smo posvetili još na dva zaista zahtevna tržišta, jedno koje je u poslednjih 10 godina razvijano, to je tržište Ujedinjenih Arapskih Emirata, i tržište Saudijske Arabije koje tek treba da razvijamo. Jedno i drugo tržište su sa ogromnim potencijalom. Ono što se dešava, taj ekonomski bum koji se dešava u Ujedinjenim Arapskim Emiratima gde su prisutne sve praktično zemlje sveta i onaj proces koji se događa sada u Saudijskoj Arabiji gde se očekuje da sledećih 20 do 30 godina bude glavno tržište za praktično celu Evropu, a i ostale zemlje sveta, pokazuju da mi koji imamo izvanredne političke odnose naši ekonomski odnosi isto tako i na tržištu Evroazije i na tržištu Emirata i Saudijske Arabije ne prate odlične političke odnose. Želja nam je da na svaki mogući način približimo našu ekonomiju i u jednom i u drugom smeru na ovim zahtevnim tržištima.Četvrto tržište, ništa manje važno, verovatno u mnogim godinama zaboravljeno, ali ne samo od nas, zaboravili su ga mnogi u Evropi i sada žale za tim, to je tržište Afrike.Predsednik Vučić je u poslednjih sedam, osam godina otvorio ova tržišta, otvorio nam vrata i dobili smo zadatak da probijamo ova tržišta za naše privrednike jer potencijali i današnja situacija na tim tržištima, a tu su sada u poslednjih pet, šest godina ponovo prisutne sve zemlje sveta. Kina je najviše prisutna na tržištu Afrike, ekonomski broj jedan apsolutno, posle ovoga što im se desilo sa Evropom ponovo vratila na to tržište, ali evo daću vam primer Amerika radi na svaki mogući način da uđe na to tržište. Francuska i Engleska koje su imale najveće kolonije tamo su na neki način izgubile bitku danas sa Kinom, sa Rusijom i sa nekim drugim zemljama, ali aktivno učestvuju, tu su, i dalje je njihov uticaj ogroman.Evo, uzeću vam samo primer Ujedinjenih Arapskih Emirata koji nisu najveća ekonomija, ali dugoročno razmišljaju. Poznati su, njihov predsednik je poznat kao neko ko razmišlja dugoročno, kao što i naš predsednik i naša Vlada tako razmišljaju. Emirati imaju otvorene ambasade u svim afričkim zemljama, bukvalno u svim, i to pokazuje koliki značaj i kolika je budućnost tog tržišta za sve zemlje, jer ako želimo da pomognemo našim privrednicima mi moramo učiniti sve kako bi za proizvode o kojima govorimo otvorili ova tržišta.U

Tri godine se nije sastajao Mešoviti komitet. Mi smo imali zadovoljstvo da u novembru prošle godine sa predsedavajućim sa ruske strane Mešovitog komiteta, to je njihov ministar ekonomije, gospodin Rešetnjikov, imali smo priliku da ga ugostimo ovde u Republici Srbiji. Zaista, oduševljen je potencijalima Srbije u ekonomiji i potencijalima saradnje sa Ruskom Federacijom i na ovom Mešovitom komitetu gde smo imali prisutno praktično predstavnike svih ministarstava iz Vlade Republike Srbije, predstavnike državnih agencija, Privredne komore Srbije, uspostavljeni su odlični kontakti i ono što je najvažnije taj politički odnos između Srbije i Rusije, politički odnos dva predsednika, politički odnos dve vlade i građana Rusije i Srbije daje nam izuzetne potencijale.Mi smo jedina zemlja koja ima praktično slobodan dostup na rusko tržište bez carina, ali smo i mi prema Rusima izvanredno korektni kao niko u svetu. Mi smo jedina zemlja u Evropi koja im nije uvela sankcije.Znate, velika je velika je zahvalnost naših ruskih prijatelja kada znaju da avioni „Er Srbije“ svaki dan lete u Moskvu, lete u Sankt Petersburg. Do skora su leteli i u Kazanj i u Soči. Daće Bog pa će opet da lete. Veliki su zahtevi i iz drugih gradova, iz Jekateringburga, iz Nižnjeg Nonvgoroda, da se otvore linije ka tim gradovima i taj potencijal kada imamo avionsku vezu, kada naši privrednici mogu slobodno da lete, građani doprinosi i razvoju turizma, razvoju kulture, razvoju privreda i težimo ka tome da približimo naše ekonomske odnose makar malo da budu viši, da dosegnu makar 10% onih fantastičnih ljudskih i političkih odnosa koje imamo sa našim ruskim prijateljima.Srbija je jako poštovana u Rusiji kao niko, jer vodi, kako oni kažu i kako i mi govorimo stalno, sopstvenu slobodnu i nezavisnu politiku, a kako Rusi kažu – malo je takvih država u svetu koje vode takvu politiku i koje imaju svoje jasne stavove.Ono što planiramo u ovoj godini da podignemo nivo ekonomske saradnje. Najveći nivo ekonomske saradnje smo imali u 2022. godini pre početka specijalne vojne operacije. Naš trgovinski obrt sa Rusijom je u tom trenutku bio 4,3 milijarde evra, što je bio istorijski najveći obrt. To je maksimum, ali zbog specijalne vojne operacije on je u 2023. i 2024. opao, u obe godine oko 20 do 22% zbog sankcija i zbog pre svega otežanih logističkih i transportnih puteva.Naravno, za naše prehrambene proizvođače to tržište je od izuzetne važnosti, naše jagode, maline, povrće, voće, sirevi, meso, mesne prerađevine su izuzetno cenjene. Naravno, moram da kažem vina su takođe cenjena. Nažalost, mi još uvek imamo velike probleme sa količinama, Rusi mogu da apsorbuju verovatno i 10, i 15, i mnogo više puta i mnogo veće količine nego što bi bile te o kojima govorimo, ali treba da se trudimo i težimo ka tome da što više promovišemo naše proizvode na ovom zahtevnom tržištu.Nevezano od ovog čistog ekonomskog dela hteo bih da istaknem da smo na mešovitom komitetu razgovarali i o velikoj pobedi. Ova godina je veoma značajna i za Rusiju i za Srbiju, ove godine je 80 godina pobede nad Nemačkom, nad nacističkom Nemačkom, i na njenim saveznicima. Tako da, 9. maja očekujemo veliku paradu pobede na Crvenom trgu, gde će prisustvovati i naš predsednik i gde će prisustvovati naš vojni orkestar, naša garda. Ali, takođe, mislim da kao nikada do sada, siguran sam da ćemo i ovde u Beogradu obeležiti i ovaj najznačajniji datum, verovatno jedan od dva najznačajnija datuma u 20. veku, 80 godina od pobede nad nacističkom Nemačkom. Biće jako lepo na Crvenom trgu kako ponovo marširaju zajedno naši i ruski vojnici.Pred nama je april i maj mesec kada ističe ugovor za gas. Srbija je pre ravno tri godine potpisala ugovor o gasu, o snabdevanju gasom, od 2022. do 2025. to je bio dogovor dva predsednika, predsednika Putina i predsednika Vučića. Predsednik je postigao najbolji dogovor za Srbiju i Srbija ima najnižu cenu gasa u Evropi, nekoliko puta jeftiniju nego što plaća najveći broj zemalja u Evropi. To je ogroman impuls za našu ekonomiju, to je ogroman impuls za našu privredu, za našu energetiku.Siguran sam da će u narednim mesecima, svi neumorno rade na tome, da se do 31. maja kada ističe ovaj ugovor, potpiše novi ugovor na tri, pet, sedam ili deset godina, u zavisnosti od dogovora i da Srbija, siguran sam, ponovo će imati najbolju cenu gasa u celoj Evropi, veoma važnu za razvoj naše ekonomije.Takođe, zajednički se rešavaju problemi oko NIS-a i postoji veliki i postoji veliki potencijal za razvoj u železnicama. Urađeno je mnogo ruske železnice, ruska kompanija „Eržedej“ je uradila mnogo na razvoju pruga pruga u Srbiji. Zainteresovani su i za dalji nastavak saradnje u ovoj oblasti.Što se tiče poljoprivrede, kratko da se vratim, u 2022, 2023, 2024. godini

a uvezli smo 71 miliona dolara. Suficit je na našoj strani i najveći deo od onoga što smo izvozili je bio orijentisan baš tada na prehrambene proizvode, ali takođe prisutni su bili i drugi proizvodi. Naša semena koja su izuzetno koja su izuzetno kvalitetna jako su popularna na ruskom tržištu i dobili smo ponudu da se otvori zajedničko preduzeće u Rusiji kako bi se obim izvoza semena uvećao ne dva ili tri puta, nego verovatno i deset puta. Naravno, tu postoje neka ograničenja oko zaštite intelektualne svojine, ali siguran sam da u narednom periodu o tome može da se razgovara. Do skora su postojala i neka kvantitativna ograničenja na izvoz jestivih ulja i margarina iz Ruske Federacije, ali sa naše strane je ta mera ukinuta pre dve nedelje, tako da postoji apsolutno slobodan uvoz koji se tiče ne samo uvoza iz Ruske Federacije, nego uvoza iz cele Evroazijske unije.Na kraju, ako mogu da dodam, nemam mnogo vremena, a nastavićemo i sutra, što se tiče sfera informaciono komunikacionih tehnologija, novih tehnologija i svega što je vezano i za veštačku inteligenciju, digitalizaciju, mnoge ruske kompanije su za ove tri godine otvorile svoje kompanije u Srbiji. Zaista su dobro dočekane sa srpske strane. Tu je nekoliko desetina hiljada ljudi, verovatno i preko 150 hiljada Rusa je došlo u Srbiju. Veliki broj njih se bavi baš ekonomijom, pre svega novim tehnologijama, IT, digitalizacijom i mogu da kažem po podacima koje imam iz Ministarstva privrede, iz APR iz juna meseca 2024. godine u ekonomskom sistemu Srbije je trenutno aktivno 2128 privredih društava čiji su vlasnici pravna ili fizička lica iz Ruske Federacije. Takođe, imamo i 7300 preduzetnika koji su državljani Ruske Federacije i koji su veoma aktivni i razvijaju svoj biznis u Srbiji.Ono što je veoma važno, počeli su ogromnu i zaista veliku saradnju sa našim IT kompanijama, ne samo horizontalno između Rusije i Srbije, nego takođe zajednički izlazak na treća tržišta.Osim Beograda,

Kragujevac, verujem uskoro i drugi gradovi. Zahvaljujući pre svega što je Vlada Republike Srbije u prethodnom periodu uložila ogromna sredstva u digitalizaciju srpske ekonomije i javnog sektora, ulažu se velika sredstva u izgradnju inovacione infrastrukture, naučno-tehnoloških parkova, inovacionih habova, inovacionih centara, centara kompetitivnosti i siguran da ćemo u budućem periodu još više raditi na razvoju naše IT industrije i kompanija koje se bave novim tehnologijama. Hvala još jednom. Hvala.Poštovani narodni poslanici, zbog obaveza ministara vezano za državnu posetu, sada završavamo rad za danas.Nastavak sednice je sutra u 10.00 časova.Hvala.